Gospodine predsjedniče, sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora članak 223., a u ime 350 radnika Đakovštine, obzirom na situaciju koja je i danas u Đakovu i bez obzira na sastanak koji će biti održan u 13,00 sati u Ministarstvu poljoprivrede, želeći upoznati Hrvatski sabor i sve saborske zastupnike s teškom situacijom radnika Đakovštine, ali želeći upoznati cjelokupnu hrvatsku javnost u ime kluba HDSSB-a tražim stanku od 10 minuta. Kako sam obaviješten i jučer ste zatražili također to da se raspravi, međutim predsjedavajući je to odbio i uputio vas na korištenje onog članka koji koji određuje kada i što treba da li je u skladu sa Poslovnikom i ja ne mogu sada ništa drugo odlučiti nego što je jučer odlučio predsjedavajući te sjednice. Prema tome, mi smo sada u jeku točke dnevnog reda koju sam već pročitao i mi ćemo nastaviti, a vi se izvolite pozvati na članak koji vam omogućuje preispitivanje odluke predsjedavajućeg da li je on postupio u skladu s poslovnikom ili nije. Ja ne mogu derogirati njegovu jučerašnju odluku nego izvolite koristiti vaša prava. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Takva odluka gledajte uopće nije postojala, jer je uvaženi gospodin potpredsjednik Šeks prekršio cjelokupni Poslovnik davajući mi opomenu jer sam držao ovako pločicu. Onda mi je oduzeo riječ jer sam držao ovu žutu pločicu, a obzirom kako ste i sami rekli da zadnji puta, a ja sam čovjek koji se uvijek slaže sa svojim mišljenjem. Nisam od onih koji se često ne slažu sa svojim mišljenjem ponavljam zahtjev imajući u vidu da ste vi taj koji trebate poštivati ovaj Poslovnik. U tijeku nije uopće točka. Ja sam obrazložio svoj zahtjev i bez obzira što govori tzv. pravni ekspert za Poslovnik, Statut i Ustav Republike Hrvatske gospodin Šeks nemojte činiti njegovu grešku. Ja vas molim u ime tih 350 radnika, jer mi imamo pravo na stanku kao klub. **Bebić, Luka (HDZ)** Ne činim nikakvu grešku. Nisam prekršio Poslovnik. Ponašam se u skladu sa mojim poslovničkim ovlastima. Vi se imate pravo pozvati na članak 209. stavak 1. koji kaže: "Ako zastupnik nije zadovoljan daljnjim objašnjenjem može zatražiti da o tome dostavi mišljenje Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav u roku od 24 sata. O mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave. Dakle, ne možete u jeku rasprave o drugim točkama dnevnog reda postaviti takvo ad hoc pitanje koje ste već zapravo postavili jučer i dobili adekvatan odgovor predsjedavajućeg. I ja prema tome u skladu sa ovim što sam rekao vas upućujem da koristite to vaše poslovničko pravo, a da mi nastavimo sa sjednicom Hrvatskog sabora i točkom kojom sam već počeo. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa vi niste počeli točku kad sam vam tražio između dvije točke stanku kluba.

uopće mogli nastaviti prisustvovati ovoj sjednici Sabora, jer ovdje postoji očigledno dvostruko mjerilo za one koji traže stanku, za one koji mogu biti. Podsjećam da je isti taj potpredsjednik jučer u jedan sat i deset minuta po prvi put u povijesti Hrvatskog sabora prekinuo rad sjednice Sabora isključivo zbog toga što je bio gospodin Burić koji je trebao govoriti u ime kluba za vrijeme direktnog prijenosa. Ja vas molim da ovaj Sabor sasluša probleme radnika Đakovštine koji su ako niste gledali nalaze se u bodljikavoj žici.

Ja vas upućujem da tražite vaše pravo na temelju toga članka i već je trebao stići odgovor jer ovdje kaže da je dužan Odbor u roku od 24 sata odgovoriti na vaš zahtjev. Vi niste zahtijevali, nego sad iznova ponovno istu stvar govorite. Ali dobili ste odgovor od predsjedavajućeg bez obzira je li on potpredsjednik ili predsjednik koji ima sve ovlasti kao što ima, jer predsjedava sjednicom. Prema tome, on je vama dao odgovor i ja vas molim pustite Sabor da radi jer mi smo u zaključenju rada Sabora. **Vinković, Zoran (HDSSB)** On je S druge strane, evo ja ću preformulirati svoj zahtjev. Evo tražim stanku u ime kluba HDSSB-a kako bi se dodatno konzultirali o Konačnom prijedlogu zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za ovih 350 radnika "Đakovštine" i ako to pomnožimo prosječno sa 3 člana obitelji dođete na 1050 stanovnika Đakova, Slavonije i Hrvatske. Prekidam sjednicu do 10,30 i imat ćete 5 minuta obratit se Hrvatskom saboru, a molim vas da nemojte napuštati za 10 minuta nastavljamo. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče.